Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця і трохи тиші в залі, в мене буде оголошення. Шановні народні депутати!

Шановні колеги, займіть свої місця, будь ласка. Пан Урбанський, пан Скорик, скажіть, будь ласка, вам про Одесу не цікаво? Дякую. Шановні колеги, я, мабуть, не буду багато говорити. Всі знають про ту трагедію, яка трапилась в Одесі. Загинула одна людина, на жаль, чотирнадцять осіб не зрозуміло де знаходяться, скоріш за все під завалами. Це трагедія. Трагедія для держави, трагедія для батьків, для рідних.

Підготуйтесь, будь ласка, до реєстрації. Готові реєструватись? Прошу реєструватися.

В залі 354 народні депутати зареєструвались. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Надійшла заява від двох фракцій. Перерву? Чи перерву замінимо на виступ? "Батьківщина" та "Голос". Оголошується перерва на 30 хвилин. Прошу керівників фракцій зібратись в моєму кабінеті. Дякую.

Шановні колеги, оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу (реєстраційний номер 0978) надійшли запізно, пропонується відкласти його розгляд. Якщо немає заперечень в залі, переходимо до наступного питання порядку денного. Я думаю, що не треба голосувати зміни до порядку розгляду питань. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропоновано…

Законопроект 2370, поданий Кабінетом Міністрів України, де доповідають представники Кабінету Міністрів України, оскільки він мав йти після Виборчого кодексу, вони планували трошки пізніше підійти, тоді перенести його на розгляд трошки пізніше Дякую. Тоді пропоную розпочати з питання: проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, (реєстраційний номер 2275). Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-243 Рішення прийнято. Дякую. Слово надається для доповіді голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Галина Миколаївна, ви від авторів? Ви автор? Тоді 4 хвилини, будь ласка, включіть.

(реєстраційний номер 2275). Ви, мабуть, що були свідками про дестабілізацію роботи два тижні тому, коли був поновлений директор цього фонду і штучно була створена криза, штучно було об'явлено про те, що регреси Фонд соціального страхування не провадить. Насправді казначейство справно фінансує видатки Фонду соціального страхування. Законопроектом вносяться зміни до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також до Закону "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", якими пропонується: переглянути принципи формування правлінь фондів соціального страхування, змінити представництво сторін соціального діалогу в правлінні Фонду загальнообов'язкового державного соціального соціального страхування. Наразі це 7-7-7 (від держави, СПО роботодавців та СПО профспілок) на 10 представників держави та по 4 представника від застрахованих осіб і від роботодавців. А також посилити державний контроль за діяльністю фонду шляхом надання Кабінету Міністрів України функцій призначення керівника виконавчої дирекції фонду, а функції призначення заступника

пропонується також законодавчо закріпити визначення терміну "медичний висновок", а також те, що електронний реєстр листків непрацездатності є складовою частиною реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Таким чином, ми закріпимо електронний лікарняний лист. Крім того, проектом акту запропоновано внести зміни до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії цього закону на членів правління та посадових осіб виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування. Нагадаю, що бюджет і кошторис цього фонду тільки на цей рік складає 24 мільярди гривень. Реалізація законопроекту не потребуватиме фінансових чи інших витрат із державного бюджету, а сприятиме збалансуванню бюджету фонду. Крім цього, запропоновані положення сприятимуть фінансовій стабілізації системи соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, а також оптимізації використання коштів фонду, що, як насідок, сприятиме підвищенню рівня соціального захисту застрахованих осіб. Комітет рекомендує Верховній Раді України зазначений законопроект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, розглянути законопроект за процедурою, передбаченою статтею 116 Регламенту Верховної Ради без застосування процедури ad hoc, передбаченою частиною другою цієї статті. При підготовці законопроекту до другого читання врахувати пропозиції та поправки до інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, зокрема щодо проведення конкурсу на зайняття посад, а також щодо подання декларацій особами, які представляють інтереси держави, застрахованих осіб і роботодавців у правлінні фонду, а також щодо відповідальності посадових а також щодо відповідальності посадових осіб, а також врегулювання інших питань у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування. З огляду на це, прошу підтримати зазначені пропозиції. Дякую. Дякую, Олено Миколаївно. Прошу записатися: два – за, два – проти, по фракціях.

Шановні колеги, шановні присутні! З приводу даного законопроекту. Шановні, до кожного з вас звернулись профспілки з одним проханням: не руйнуйте систему соціального захисту в нашій країні. Ну не руйнуйте те, що хоч якось сьогодні ще працює. Ну що ви пропонуєте? Ви пропонуєте взагалі скасувати систему трипартизму в Україні. Ну, це порушує всі наші міжнародні угоди. На нас, як на динозаврів, будуть дивитися в усьому світі і показувати пальцем: ну подивіться, це країна, де балансу між державою, профспілками профспілками та роботодавцями немає ніякого. Ну, ви ж всі дуже добре розумієте, що система соціального страхування – це не система фінансових зобов'язань перед державою, це система гарантій сьогодні, що якщо людина буде безробітна або потрапить потрапить від нещасного випадку на виробництві, якщо людина заробить собі пенсію, то держава гарантує сьогодні, що вона забезпечить можливість підтримки цієї людини. У вас є приклад – Пенсійний фонд. У Пенсійному фонді немає трипартизму. Пенсійний фонд сьогодні на грані банкрутства. Ви розберіться, будь ласка, там, де ви маєте повне владу, там, де сьогодні немає ні профспілок, ні роботодавців, і там, де вам ніхто не заважає навести лад. Навіщо ви сьогодні під свій контроль перетягуєте інші фонди соціального страхування? Я тут бачу дуже великі корупційні ризики. І ви сьогодні втягуєтесь в це питання. Не треба руйнувати те, в чому ви не розумієте, те, що сьогодні позбавляє прав профспілок профспілок та роботодавців, те, що сьогодні призведе до руйнування системи соціального страхування. "Опозиційна платформа – За життя" категорично проти цього законопроекту. Дякую. Дякую, Дмитро Олександрович. Ростислав Павленко, "Європейська солідарність". Шановні колеги, в цьому законі і справді практично руйнується те, що було дуже довго напрацьовано по балансу інтересів держави, роботодавців і профспілок. такі безсистемні підходи нами не підтримуються. Будемо утримуватися при голосуванні і закликаємо зал дуже ретельно доопрацювати цей проект до другого читання, якщо в першому читанні він буде підтриманий. Справді не варто руйнувати те, що тільки-тільки починає працювати. Дякую.

Шановна президія, шановні народні депутати, я закликаю своїх колег з монобільшості, прочитайте висновок ГНЕУ: повернути на доопрацювання. Що ви хочете зробити? Соціальне партнерство, яке зараз є у Фонді соціального страхування, – це держава, роботодавці, профспілки. За рахунок саме роботодавців і йде фінансування Фонду соціального страхування – 24 мільярди гривень. Вони дають кошти, вони приймають участь у розподіленні і функціонуванні цього фонду. Ви хочете в порушення Конституції віддати управління Кабінету Міністрів України. Роботодавці хай дають кошти, а управляти ми будемо самі. Де логіка? Ви саму логіку соціального партнерства цим законом просто руйнуєте. Тоді не буде жодного фактору, який давав би аргументи роботодавцям сплачувати внески, збільшувати заробітні плати, бо вони не будуть приймати участь в управлінні Фондом соціального страхування. Тому я вас всіх закликаю, якщо не читаєте законопроекти, прочитайте висновок ГНЕУ. Не голосуйте за цей законопроект. Депутатська група "За майбутнє" не буде голосувати. Ми підтримуємо роботодавців, ми підтримуємо робітників, які захищаються через Фонд соціального страхування. Подумайте, що ви робите. Це буде абсолютно корупційна ситуація, коли Кабмін штучно в ручному режимі буде цими коштами розпоряджатися, а ті люди, які наповнюють цей фонд, роботодавці, не будуть мати жодного впливу на прийняття рішень. Подумайте про людей, які вас представляють. Дякую. Дякую. Власенко Сергій. Цимбалюк Михайло Михайлович. Всі бажаючі виступили? З мотивів ніхто? Шахов з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів. Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановна пані голово комітету, шановні колеги, насправді, коли біда і не виплачуються регреси, не виплачуються лікарняні, то люди йдуть до влади, бо влада несе відповідальність за все, що відбувається в державі. Але ми бачимо, які справді непрості процеси відбуваються в Фонді соціального страхування, який формується на основі діючого Закону щодо паритетності представництва держави, профспілок та роботодавців. Цим законопроектом пропонується, перше, що голову правління призначає Кабінет Міністрів. Це, до речі, суперечить чинному Закону про Кабінет Міністрів. І ще наступна річ, коли законопроектом пропонується встановити 10 представників від держави, тобто від Кабінету Міністрів, і по 4 від представників роботодавців і профспілок. Це все-таки не рівні умови. І у нас є звернення представників різних профспілкових організацій, в тому числі і професійних. Також є позиція роботодавців все-таки цей законопроект не підтримати в першому читанні. Якщо до другого читання будуть внесені зміни щодо паритетності, то тоді фракція Батьківщина готова підтримати у другому читанні. На жаль, у першому ми не голосуватимемо і утримаємось. Дякую. Шахов Сергій Володимирович, хвилина з мотивів. 11:16:12 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, я повністю підтримую слова Наталії Королевської, Дмитра Лубінця. Сьогодні кожен з вас, шановні колеги, повинні вичитувати кожну літеру законопроекту. Сьогодні хочуть розподілити повністю кошти, які заходять і повинні розписуватися на соціальні гарантії та на соціальне страхування. Подивіться, що зробили за 28 років з Пенсійним фондом! 260 мільярдів сьогодні – діра. За рахунок пенсіонерів хотіли повністю закрити Луганську та Донецьку області, які окуповані, та за счет Криму. Це був Рева ще попередник, хотів скритись за Пенсійним фондом. І що відбулося? Нічого. Сьогодні соціальних гарантій, як не було, так і не має. Немає сьогодні безкоштовної дії медицини. Сьогодні немає безкоштовної освіти. Скажіть, будь ласка, куди взагалі країна сьогодні йде? В прірву? Чи ми будемо все ж таки думати про людей? Дякую. Не можна сьогодні підтримувати цей законопроект. Будемо солідарними з усіма… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підготуватись до голосування.

Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування (реєстраційний номер 2275). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа – За життя" – 1, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 12, позафракційні – Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстраційний номер 2370). Пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцькому Тарасу Миколайовичу.

Шановні народні депутати, доброго дня! Пропонується на ваш розгляд законопроект 2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних. Що таке національна інфраструктура геопросторових даних? Перше – це запровадження принципу "єдиного вікна". Це надасть можливість об'єднати 14 основних наборів даних по природних ресурсах, по інфраструктурі, по статистиці в єдину платформу. Друге – це надасть робити можливість оновлення в режимі реального часу. І третє – це буде узгодження даних всіма органами, що ліквідує можливості для корупції. Другий важливий блок. Буде запроваджена повна відкритість та безкоштовність геопросторових даних. Фактично для того, щоб отримати ці дані, будь-який споживач, будь-який бізнес - треба буде просто авторизуватися і безкоштовно користуватися. Це дасть зростання валового внутрішнього продукту до піввідсотка додаткових в рік. Третє. Цей законопроект запроваджує міжнародні принципи INSPIRE та відповідає стратегії інтегрованої геопросторової інформації ООН, він повністю відповідає кращим міжнародним практикам та європейським принципам. Четверте. Щорічно наразі держава втрачає близько 100 мільйонів гривень через неузгодженість між різними адміністраторами кадастрів і ресурсів. Це теж буде збережено для бюджету. І останнє, що дуже важливо, фактично це зараз запроваджується наступна революція у сфері геопросторових даних та кадастрів після першої, яку зробили в 2013 році, прийнявши єдиний кадастр. Комітет профільний підтримує. Ми також просимо, будь ласка, підтримати. Дякую.

Шановний головуючий та шановні колеги, Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні 28 листопада 19-го року розглянув законопроект про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстраційний номер 2370). Комітет відзначив, що законопроект пропонує сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних. Під час обговорення законопроекту народні депутати України - члени комітету відзначили, що прийняття законопроекту дозволить забезпечити інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних. Разом з тим, відповідно до положень частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України комітет відзначив, що для досягнення мети законопроекту, враховуючи його складність, є необхідність, при підготовці до другого читання, здійснити узгодження його положень із іншими структурними частинами законопроекту та (або) положеннями законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні.

може бути прийнятий за основу з подальшим врахуванням висловлених зауважень та пропозицій. За результатами обговорення Комітет з питань аграрної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону прийняти за основу. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. Дякую, Микола Тарасович. Прошу записатись: два – за, два – проти, по фракціям.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, плюси цього законопроекту. Це законопроект, який розроблений згідно Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де ми маємо зробити законодавчу базу, яка працює в Європейському Союзі а-ля Inspire. Що це означає, колеги, вдумайтесь. Ми створюємо таку 3D Україну. Це класно. Але ми вносимо сюди державний кордон, адміністративно-територіальні одиниці, гідравлічні споруди, будівлі, автомобільні дороги, залізниці, інженерні комунікації, порти, все-все-все. В тому числі і наше з вами майно і земельні ділянки, і так далі. Що мене тут не влаштовує? Перше. Що в цьому законі чітко написано, що має бути забезпечений доступ юридичним і фізичним особам, можливість анонімного перегляду. Це хто? Русские, боти і так далі. Блокчейн має бути. Мають розглянути безпосередньо ще на Комітеті національної безпеки, щоб ми зрозуміли, хто буде мати доступ, чи ми будемо отримувати інформацію фактично, ну, в реєстрах ми будемо бачити, що ці люди будуть ідентифіковані, а не якісь боти. Наступне, колеги. Ми змінюємо досить багато законів. Закони про Лісовий кодекс, Земельний кодекс, топографічно-геодезичну діяльність, землеустрій, охорону навколишнього середовища, науку і науково-технічну діяльність, космос і так далі. Повірте, досить багато потрібно відпрацювати, щоб цей закон був дієвий, щоб він був захищений і щоб наші з вами дані не попалися тим, кому ми не хочемо. Тому потрібно досить активно доопрацювати даний законопроект і зробити так, щоб ця 3D Україна, повірте, працювала в інтересах українців, і ці анонімні юридичні особи точно не мали доступу, і ми точно розуміли, хто буде користатися цими даними. Дякую.

Вітаю, колеги. Фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект, тому що він є істотною частиною реформ, які зараз здійснюються і в парламенті і в уряді. В тому числі він дуже потрібний для земельної реформи, яка обговорюється. належної адміністративної… впровадження цих реформ і наявність даних, вони практично неможливо виконати. Але ми хочемо підтримати наших колег з фракції "Батьківщина", і все ж таки цей законопроект повинен чітко пройти експертизу на національну безпеку. також повинен передбачити буде в бюджеті достатньо коштів на реалізацію цього законопроекту. Тому що, як показує практика, на рівні виконання, на рівні бюджету, зазвичай це все закінчується. І грошей для купівлі якісного обладнання і якісної продукції, немає. Тому просимо просимо також передбачити кошти в бюджеті на виконання цього законопроекту. Дякую. Ми будемо підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Батенко Тарас Іванович. З мотивів ніхто не буде бажати виступити?

Доброго дня! Ми працювали разом з групою "За майбутнє" над, власне, цим законопроектом, я б хотіла висловити ряд важливих суттєвих поправок, які ми будемо обов'язково ініціювати для того, щоб даний законопроект був такий, котрий буде реально працювати. Найперше з того, що ми бачимо в цьому законопроекті, його можна читати по-різному і трактувати по-різному. Хто саме наповнює реєстр, хто за нього відповідальний, тут дуже важливо це прописати? Наступне. Потрібно чітко доповнити і розділити по категоріях, окремо розділити категорії по містобудівна інформація, екологія, туризм, населення. Тому що зараз це виглядає як майновий реєстр, а не той, котрий можна поділити на сектори відповідальності, геодані економічного характеру. Що ще дуже важливо, цей кадастр можуть доповнювати місцеве самоврядування на місцях, але обов'язково відповідальним за нього має бути держава як основний тримач цього ресурсу, а місцеві ради можуть його доповнювати. Для цього зараз їм просто потрібно дати відповідний доступ і вони самі забезпечать, і вони краще, якісніше будуть його наповнювати по тих категоріях, які ми з вами мали більш детальніше прописати. Ще одне, дуже важливе, я прошу це врахувати комітет: не ставити відповідальність фінансову на місцеві ради. Тому що місцеві ради не потягнуть ці додаткові послуги і він не буде розвиватися. Тобто держава має бути тримачем і фінансово його утримати, а місцеві ради можуть вже його доповнювати тією тією інформацією на місцях і тоді це буде дієвий продукт. Ще одна дуже важлива така річ - це є те, що насправді контроль треба просто поставити жорстко за дотриманням правил інформації, секретності без жодних наглядових рад, на те у нас є все прописано законодавство. І відповідно так само, власне, дати можливість кожному чіткими правилами особу призначити, яка буде його доповнювати. Якщо ми це все зробимо, я думаю, що цей документ буде працювати і наповнюватися правдивими даними. Дякую. Шановні колеги, всі виступили, з мотивів, ніхто не бажає? Тоді прошу підготуватись до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстраційний номер 2370). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

ласка. Железняк Ярослав Іванович, з процедури, хвилину. Включіть, будь ласка, мікрофон. зранку затримались, у нас такий насичений порядок денний, особливо у нас там в кінці законопроекти по ветеранам і ліквідація тих корупційних схем в оцінці, які ми обіцяли до кінця року ліквідувати. Тому просимо продовжити наше пленарне засідання до вичерпання порядку денного сьогодні. Думаю, що ми можемо попрацювати. Шановні колеги, надійшла пропозиція від нашого колеги щодо того, щоб продовжити наше засідання до повного вичерпання порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання. Немає заперечень, да? Продовжуємо? Да. Шановні колеги! Шановні колеги, давайте так, є зал він зараз визначиться, визначається Верховна Рада України. Шановні колеги, тут я не думаю, що треба обговорювати. Це є пропозиція, і ми повинні її поставити на голосування. Шановні колеги, ставлю пропозицію народного депутата Ярослава Івановича Железняка щодо продовження нашої роботи до повного вичерпання порядку денного підтримати та проголосувати.

За-254 Проти – 25. Утримались – 90. Дякую. Рішення прийнято. Ми продовжуємо нашу роботу до повного вичерпання порядку денного. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (реєстраційний номер 0858). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Шановні колеги, шановний головуючий, на ваш розгляд винесено доопрацьований Комітетом з питань аграрної та земельної політики до другого читання проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (номер 0858). Зазначений законопроект було розглянуто на засіданні комітету 6 листопада 2019 року і за результатами розгляду комітет відзначив наступне. Положеннями законопроекту вносяться зміни до низки законодавчих актів України, що дозволить комплексно врегулювати питання протидії рейдерству та унеможливити неправомірне заволодіння землями, захоплення майна і привласнення корпоративних прав підприємств. При підготовці законопроекту до другого читання до Комітету з питань агарної та земельної політики від суб'єктів права законодавчої ініціативи надійшло 87 пропозицій та поправок, із яких комітетом враховано 83, відхилено 4. Народними депутатами України - членами комітету було відзначено, що прийняття законопроекту дозволить на законодавчому рівні створити дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок, а також забезпечити наповнення Державного земельного кадастру. За результатами обговорення комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним доопрацюванням. Окремо хочеться відзначити те, що цей законопроект було прийнято в першому читанні попереднім складом парламенту, відзначити те, що він приходив... віддати належне депутатам, які в попередньому скликанні внесли цей законопроект, зокрема голові підкомітету з цих питань пану Кулінічу. Крім того, окремо, оскільки ще є час, хочу зупинитися на тих важливих моментах, які дозволяє врегулювати цей законопроект. Перше – при запровадженні цього законопроекту Державний реєстр і Державний кадастр будуть діяти не в напівавтоматичному, а в автоматичний спосіб обміну інформацією. Другий важливий момент законопроект зобов'язує відцифрувати усі наявні у Держгеокадастру відомості про раніше видані державні акти та зареєстровані договори оренди і внести ці відомості до кадастру в максимально стислий термін, вводяться запобіжники щодо підроблення документів нотаріального типу. Крім того, врегульовується більш досконала процедура поновлення договорів оренди земельних ділянок. Дякую.

Правка 76. Хвилина, включіть, будь ласка, Кулінічу. Але всі інші правки, мені здається, враховані. 11:37:52 КУЛІНІЧ О.І. Доброго дня, шановні колеги! Я не буду наполягати на своїх правках. Хотів би зазначити, що цей законопроект, він перехідний. В минулому скликанні ми разом з колегами напрацювали його в аграрному комітеті. Я був співавтором і ініціатором цього законопроекту. Якраз він зараз абсолютно збалансований, готовий до голосування, і ми всі сподіваємося, що з прийняттям цього законопроект ми унеможливимо таке ганебне поняття, яке зараз є у нас – рейдерські захоплення. І це дуже важливо. І я сподіваюся, що всі оці антирейдерські комісії відійдуть в минуле, і в аграрному секторі не буде, ще раз повторюю, цього явища, і аграрії будуть працювати абсолютно нормально, не хвилюючись за наслідки своєї роботи. Тому прошу колег підтримати цей законопроект як закон. Дякую.

Зараз голосування. Готові голосувати?

Фріс, хвилина. Після цього Івченко з мотивів, і переходимо до голосування. Фріс Ігор Павлович. Включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу, щоб ви звернули досить серйозну увагу на цей законопроект. Ми з вами раніше проголосували законопроект 1056-1 щодо запобігання рейдерству. Так ось, цей законопроект, який в попередньому скликанні Ради був проголошений, вводить абсолютно нові цікаві механізми, які забезпечують так само додатковий захист від запобігання цьому рейдерству. Ми вводимо абсолютно нову нотаріальну дію, вона називається зараз так, як вимога щодо заборони. Ми можемо накласти заборону певну на вчинення дій не в нотаріальній формі, тобто власник має можливість сьогодні обмежити договори оренди землі і договори купівлі-продажу корпоративних прав в будь-який спосіб, окрім нотаріального. Це додатковий захист права власності. Я прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. Івченко Вадим Євгенійович, хвилина з мотивів. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця, народні депутати. 11:41:01 ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги, я підтверджую, що цей закон розроблявся в минулому скликанні. Він був проголосований в першому читанні тоді переважною кількістю. 2016 рік у нас був масовим на рейдерство: фермерів вбивали, фермерів катували, при фермерах вбивали їхніх дітей або дружин. Це було ганебне явище, з яким ми боролися, в тому числі і через зміни в законодавстві. Тому тут є три важливі норми, особливо щоб запобігти рейдерству в аграрному секторі. Тепер люди можуть мати вимогу нотаріального посвідчення продовження договору оренди. Третє: онлайн доступ реєстраторів до Державного земельного кадастру. І четверте: ми убираємо паперові будь-які тяганини, тепер в онлайн-режимі вони будуть передаватися. Ми вирішуємо частину питань земельного рейдерства і нам потрібно за це проголосувати. Дякую. "Батьківщина" – за. Дякую. Я сподіваюся, що, дійсно, в боротьбы за рейдерство ми побачимо непоганий результат на табло після голосувань. У боротьбі з рейдерством, з рейдерством. Ми побачимо багато голосів "за" в боротьбі з рейдерством. Так добре? проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (реєстраційний номер 0858). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-362 Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 225, "Опозиційна платформа - За життя" – 34, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 18, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 18, позафракційні – 27. Ще раз дякую за такий результат голосування. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про оборонні закупівлі (реєстраційний номер 2398)

Принципово? Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги! Заспокойтесь! Займіть, будь ласка, свої місця.

Будь ласка, ну, як в дитячому садочку! Розсядьтесь кожен на своє місце. Ну, дорослі люди! Там не ваші місця теж. Якщо… я вам нагадую, там резервні. Займіть, будь ласка, свої місця, повертаємось до роботи. Шановні колеги, повертаємось до роботи. Будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка, займіть місця свої.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції міграції (реєстраційний номер 2168). Не з мотивів. Ні, з мотивів тут не передбачено. Добре, після голосування за цей законопроект. Слово надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Шановні народні депутати, нагадаю, 31 жовтня ми прийняли рішення про прийняття в першому читанні законопроекту реєстраційний номер 2168. Нагадаю сутність законопроекту. У зв'язку з перерозподілом в уряді повноважень, що стосуються державної політики у сфері праці та зайнятості населення, від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, уряд в ряді законодавчих актів визначив коло повноважень Міністерства економіки, передавши їх від Міністерства соціальної політики. Отже, до тексту законопроекту, прийнятого в першому читанні, в комітет надійшло 49 правок від 6 народних депутатів. комітет дійшов до висновку, що пропонується всі поправки відхилити. Поправки внесені. Пропозиція народного депутата Івченка відхилена, оскільки внесена з порушенням вимог статті 116 Регламенту. Правки народних депутатів Солода та Наталії Юріївни Королевської відхилені, оскільки пропонують залишити повноваження щодо трудових відносин у Мінсоцполітиці. Правки народного депутата Папієва відхилені, оскільки ними пропонується розширити сферу повноважень Міністерства економіки та закріпити його перелік у законах. Поправки 13 та 16 Михайла Миколайовича пропонують забезпечити фінансування Державної служби зайнятості у 20-му році за рахунок коштів Державного бюджету України. Проте прийнятим Державним бюджетом на 20-й рік кошти на ці видатки не передбачені. Пропозиції народних депутатів Батенко та Констанкевич є редакційними та не кореспондуються з тілом законопроекту. За результатами обговорення законопроекту на своєму засіданні 13 листопада комітет вирішив схвалити текст порівняльної таблички та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати законопроект у запропонованій урядом та комітетом редакції. Дякую. Зараз йдемо по правкам. Правка номер 1 Королевської. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон.

мебели от этого не поменяется качество. Но точно от перемены мест слагаемых сумма не меняется. І тому ми дуже до вас просимо: від того, що ви від Міністерства соціальної політики передасте функції щодо зайнятості до Міністерства економіки, зайнятість в нашій країні не збільшиться. Робочі місця, я хочу вам новину сказати, від цього не відкриються. І борги по заробітним платам від цього не сплатяться. Тому цей законопроект дуже безглуздий. І я прошу проголосувати за першу поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 1 народного депутата Королевської. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. Правка номер 2, Папієв. Не наполягає. Правка номер 3, Папієв. Івченко, правка номер 4. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:50:53 ІВЧЕНКО В.Є. Колеги, ви… Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, ви знаєте, якщо ви повністю хочете знищити соціальні відносини в Україні, якщо ви пропонуєте такий Трудовий кодекс або будете пропонувати, то мені зовсім зрозуміло, що ви хочете избавиться від Міністерства соціальної політики. Ви думайте, що ви робите. Ви передаєте функції соціальної політики це велике Міністерство, яке називають економічного розвитку. Скасували Міністерство АПК, скасовуєте Мінсоцполітики. Якщо ви думаєте, що це вірна політика, то я вам скажу, ви цим хочете позбавитись тих соціальних функцій, які має виконувати держава. "Батьківщина" буде проти цього закону. І мою правку я прошу підтримати і залишити це тим, хто буде займатися соціальною політикою в уряді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Позиція комітету: правка внесена з порушенням вимог статті 116 Регламенту. Цей пункт не зачеплений в першому читанні. 116-а… Ставлю на голосування правку номер 4 народного депутата Івченка. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. Правка номер 5, Королевська. Включіть, будь ласка мікрофон. 11:52:36 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ну ще один для вас секрет, що якщо знищити соціальну політику в Україні, то від цього не зменшиться кількість людей з інвалідністю, чорнобильців, ветеранів, пенсіонерів. Від того, що ви зараз робите, ви вранці сьогодні прийняли закон, коли зруйнували трипартизм і зруйнували права профспілок та роботодавців, а зараз ви займаєтесь ліквідацією Міністерства соціальної політики. Я дивуюсь вашому уряду, тому що на місці міністра соціальної політики я зараз би блокувала би трибуну і стояла ні в якому разі не можна зараз знищувати це міністерство, тому що це функція держави. Я розумію, ви більше не бажаєте ніякі функції щодо соціального захисту виконувати, тому ми наполягаємо на голосуванні по цій правці і категорично проти цього законопроекту.

колеги, я хочу ще раз звернути вашу увагу. У нас є таке дивне міністерство - називається Міністерство економіки. Вчора в цьому залі проходили парламентські слухання по землі, де міністру економіки "Ганьба!" кричав весь зал, де міністру економіки нагадали, що сьогодні він ініціює розпродаж України. Шановні, зараз ви пропонуєте цьому міністру передати функції соціального захисту людей. Ну шановні, це призведе до того, що він починає лобіювати Трудовий кодекс. Що він хоче в Трудовому кодексі. Він хоче позбавити взагалі прав працюючих людей в Україні. У нас їх і так мало. не вистачає робочих місць. У нас борги по заробітній платі. Він нічого не робить, а ви йому надаєте такі безмежні функції. Наполягаю на голосуванні за цю поправку. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Королевської. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. 11 правка, Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. між положеннями законопроекту. Зокрема, це питання того, що, скажімо, питання праці, трудових відносин, зайнятості населення і соціальної політики ви відносите, розділяєте по різним міністерствам, а питання загальнообов'язкового державного соціального страхування відносите до відання одного міністерства. Статті неузгодженості, до яких ви потім будете повертатися. Навіщо їх зараз залишати, щоб потім, пізніше, виправляти, залишати час для виправлення? Давайте зараз їх поправимо. Дякую. 11 правка народного депутата Батенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

я хочу ще раз до вас звернутися. Якщо ви вважаєте, що Міністерство економіки буде виконувати функцію зайнятості дуже гарно, то прошу запросити міністра економіки, і нехай він нам презентує програму зайнятості, що він буде робити. Зараз від нього, окрім руйнування в Україні, це Земельного кодексу, який він пропонує, продажу землі, зараз він готує Трудовий кодекс, щоб знищити взагалі трудовий клас в Україні, і ви йому пропозицію надаєте дати ще право формувати всі відносини відносини щодо зайнятості та політику зайнятості в Україні. Будь ласка, є міжнародна практика, є чітко визначені функції відповідальності та захисту з боку держави, практика соціальної політики. Тому ми категорично проти цього законопроекту. І поставте, будь ласка, 14 правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 14 народного депутата Королевської, вона не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Правка номер 25, Королевська. Шановні колеги, ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що, зруйнувавши соціальний захист в Україні, ви не позбавитеся від 2 мільйонів людей з інвалідністю в Україні, від більше ніж мільйона чорнобильців, від 2 мільйонів переселенців, від тих людей, які щоденно потребують соціального захисту. Ви не позбавитеся від того, що сьогодні більше 3 мільярдів гривень заборгованість по заробітній платі. Ну, чого ж міністр економіки, який так хоче отримати цю функцію,и палець об палець не вдарив, щоб сьогодні забезпечити на державних хоча б підприємствах виплату заробітної плати? Ну навіщо ви зараз це робите? Чий лобізм ви тут відстоюєте? Для кого ви зараз цей законопроект приймаєте? В той час, коли в країні, в людей нема грошей, купити собі поїсти, ми витрачаємо час на суто технічні речі. Ми категорично це не підтримуємо. Ставлю на голосування правку номер 25 народного депутата Королевської. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Шановні колеги! Оголошується перерва до 12:30. Прошу не запізнюватись.

Таких оголошень у Верховній Раді цього скликання ще не було, однак все колись вперше. Хтось загубив в їдальні номерок від гардеробу № 316. Будь ласка, подивіться. Важко відповісти, я ще не перевіряв, я в перерві вийду подивлюся. Якщо там щось непогане, то ніхто нічого не губив, Шановні колеги, переходимо до розгляду питання порідку денного. Правка номер 30. Королевська. Шановні присутні, я хочу вам нагадати, що сьогодні у нас в країні найвищий з 2001 року рівень заборгованості по заробітній платі. Сьогодні у нас в країні шалена міграція. Щомісячно з країни виїжджає 100 тисяч громадян, шукаючи своєї долі в інших країнах світу. Сьогодні в нашій країні найвищий рівень скорочення робочих місць та закриття промислових підприємств. відповідає Міністерство економіки, і ми вважаємо, що сьогодні прийшов той час, коли міністр економіки повинен стояти на трибуні та вже звітувати, тому що скоро вже буде 100 днів, як вони працюють, а з кожним днем життя в країні стає все гірше. А ви пропонуєте йому ще надавати повноважень, щоб він ще більше керував країною. Тому ми категорично проти цього Наполягаєте на правці? А може, на останніх теж не будете наполягати? Дякую вам, Наталія Юріївна, дуже. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Батенко, правка номер 44. І після цього переходимо до голосування. від питань трудових відносин, зайнятості населення, трудової міграції. Для чого ми це робимо? Ми потім все одно змушені будемо відповідно до цієї адміністративної реформи сфер управління міністерств вносити зміни до чинного Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Давайте не допускати таких дурниць і зразу вичищати ці ситуації, і потім не тратити час на їх виправлення. Дякую. ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Комітет відхилив ці правки у зв'язку з тим, що вони не кореспондуються з тілом законопроекту. Ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, і нагадую, що зараз переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування правку номер 44 народного депутата Батенка. Комітетом вона не була врахована. Тому ставлю на голосування. Прошу визначатися.

За-85 Правка не прийнята. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця.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

трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції (реєстраційний номер 2168). Готові голосувати? Шановні колеги, голові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-264 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про оборонні закупівлі (реєстраційні номери: 2398, 2398-1, 2398-д). Пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Копитіну Ігорю Володимировичу. Шановна президія, шановні народні депутати, чинне законодавство у сфері проведення закупівель для потреб безпекового блоку має… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Володимирович, в мікрофон, вас не чутно зовсім. КОПИТІН Чинне законодавство у сфері проведення закупівель для потреб безпекового блоку має серйозні недоліки через надмірну засекреченість, зарегульованість процедур, можливість ручного керування процесами відбору постачальників. Конкурентні процедури на сьогодні практично відсутні при оборонних закупівлях, тому питання зміни законодавства у цій сфері є одним з найбільш актуальних для посилення національної безпеки країни. Метою цього законопроекту є забезпечення ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель, створення конкурентного конкурентного середовища та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, ефективне та прозоре планування, реалізація і контроль за оборонними закупівлями. Цей закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положенням Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Шановні колеги, прошу розглянути цей законопроект.

з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 26 листопада 19-го року розглянув проект Закону України про оборонні закупівлі (реєстраційний номер 2398), поданий народним депутатом України Ігорем Копитіним та іншими народними депутатами України. Законопроект, за визначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, розроблений з метою врегулювання порядку закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Цей законопроект також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію. Звертаю вашу увагу, що члени комітету зазначили, що проект є прогресивною законодавчою ініціативою, яка регулює відносини, які або взагалі не були врегульовані на законодавчому рівні або регулювання яких залишало велике поле для зловживань, корупції та дискримінації. відзначили, що згаданий проект здебільшого відтворює положення у новій редакції Закону України "Про публічні закупівлі", що призведе до правових колізій забезпечення дотримання збалансованості та системності регулювання у сфері публічних закупівель. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 15 листопада 2019 року вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту правової законодавчої ініціативи на доопрацювання. Враховуючи зазначене, в результаті обговорення комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про оборонні закупівлі (номер 2398) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Просимо розглянути. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка. Сідайте, Ігор Володимирович. Народний депутат України Безугла Мар'яна Володимирівна. Панове, в ході роботи і напрацювання в рамках робочої групи та комітету було напрацьовано альтернативний законопроект, фактично це продовження логіки попереднього законопроекту з напрацюваннями робочої групи. Отже, законопроект 2398-1 вноситься як альтернативний до проекту Закону України "Про оборонні закупівлі" (2398), зареєстрований 07.11.2019 з врахуванням наступного. В першу чергу це узгодження положення норм Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", який набув чинності 19 жовтня 2019 року, але окремі положення якого вступлять в дію тільки у квітні 2020 року. Також врахування рекомендацій Головного науково-експертного управління, а також щодо необхідності врахування позиції широкого кола зацікавлених осіб, які провели відповідні засідання в рамках робочої групи, та пропозицій Офісу Президента, спрямованих на покращення процедур проведення оборонних закупівель. Законопроектом передбачено ефективні механізми захисту вітчизняного виробника, у тому числі пріоритет локалізації виробництва на митній території України, а також можливість корегування умов укладених угод у випадку суттєвої зміни фінансово-економічної ситуації; застосування критерію "вартість життєвого циклу" під час відбору виконавців, що відповідає кращим стандартам країн-членів НАТО Відповідно ми, у подальшій роботі буде доповідатися доопрацьований законопроект від комітету, врахували обидва і пропонуватиметься саме доопрацьований від комітету. Наразі це доповідь по 2398-1, який є логічним продовженням роботи робочої групи комітету. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати це питання? Є. Прошу записатися: два – за, два – проти, по фракціях.

Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Шановні колеги, на розгляді у нас 3 законопроекти, які насправді не дуже сильно відрізняються один від одного, хоча один з них трохи кращий від двох попередніх. Два з цих законопроектів отримали негативні висновки Головного науково-експертного управління, причому абсолютно справедливі висновки. Насправді цей законопроект почасти і дуже сильно дублює чинний Закон "Про публічні закупівлі" і великої, такої нагальної потреби в його ухваленні немає. з огляду на чутливість воєнної сфери, з огляду на надмірну увагу, яка є до оборонних закупівель, цей законопроект має право на існування. Але з ним треба дуже сильно працювати, тому що там є дуже багато дискреції, є дуже багато речей, які передбачають подвійне тлумачення, є дуже довільне розуміння законопроектів, законів, даруйте. Тому ми за те, щоб законопроект з приписом "д" підтримати в першому читанні, але за умови, що він буде належним чином доопрацьований, бо якщо цього не відбудеться, він не поліпшить, не полегшить ситуацію, а може її навіть погіршити. Він буде не просто непотрібний, він може стати шкідливим. Просто звертаю вашу увагу на те, що над цим законопроектом перед другим читанням треба ще плідно попрацювати. Дякую. Доброго дня. 26 округ, місто Дніпро. Прошу передати слово Федору Веніславському. ГОЛОВУЮЧИЙ. Федір Володимирович Веніславський. Шановна президія, шановні народні депутати, цей законопроект, який зараз вам пропонується для розгляду, має на меті усунути ті проблеми, які на сьогоднішній день існують в сфері оборонних закупівель. Ми всі з вами свідки численних скандалів, які до сьогоднішнього дня ще не знайшли логічного завершення, які свідчать про численні зловживання саме в сфері оборонних закупівель. Запропонований законопроект, звичайно, не бездоганний, в нього є певні неузгодженості, певна дискреція, як правильно сказав попередній доповідач, але це той законопроект, який покликаний усунути насамперед корупційну складову в сфері оборонних закупівель. І, звичайно, до другого читання цей законопроект може бути доопрацьований суттєво, але за основу і в першому читанні – це абсолютно нормальний робочий варіант законопроекту. Тому я закликаю усіх народних депутатів підтримати цей законопроект за реєстраційним номером 2398-д. А до другого читання Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки докладе максимум зусиль, щоби отримати на виході абсолютно нормальний робочий і несуперечливий закон. Дякую.

Шановні колеги, дозволю собі не повністю погодитись з попередніми доповідачами. По-перше, цей закон дійсно, я маю на увазі 2398-д, в порівнянні з двома, попередньо ті, котрі ми розглядали, є найбільш досконалішим. І на мій погляд, він містить в собі дуже серйозний потенціал у вигляді щонайменше чотирьох

По-друге, в нашому законі конкретизовані особливості здійснення оборонних закупівель. Їх види зведено у чітко визначений перелік і зазначено правові підстави для застосування окремих процедур. Наступне. Доопрацьовано, врешті-решт, критерії оцінки пропозицій учасників процедур закупівель. Так, наприклад, критерій локалізації, ми знаємо, збільшений з 15 четверте. Доопрацьовано особливості оскарження судових рішень і дій замовника під час застосування процедури спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель. По суті, цей закон дає можливість запровадити в Збройних Силах ту модель, яка дуже подібна і з успіхом використовується Міністерством внутрішніх справ, і що завжди була предметом певної заздрості військових до представників МЗС. Наша фракція безперечно буде підтримувати цей закон в повному читанні і закликає до цього шановних колег. Дякую. Шановні народні депутати України, Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я сьогодні хотів би напряму звернутись і до кожного захисника, і до кожного волонтера, тим більше в День волонтерів. Про що має бути Закон про оборонні закупівлі. Закон про оборонні закупівлі має бути про те, щоб наші захисники на наших заводах отримали можливість від держави виробляти та отримувати все, що потрібно для оборони: модулі безпеки, дрони, сучасні знаряддя. В донецьких і луганських степах, як і поблизу Азовського моря, в Приазов'ї, зараз зима. Скільки модулів для проживання виготовлено і доставлено на передову? Ті, хто не знають, я відповідаю: жодного. А скільки можуть виробляти українські заводи Дніпра, Запоріжжя і Харкова? Відповідаю: сотні. Тому в цьому законі ми й хотіли побачити головне, що, нарешті, держава, уряд, як головний інвестор, інвестуватиме в українську оборонку, в український оборонно-промисловий комплекс. Чому ставите тільки 25 відсотків локалізації виробництва? Чому 25 відсотків оборонки цей закон продає і каже, що це буде краще? Я зразу вам кажу, 25 відсотків оборонки – це 75 відсотків поразки. Тому не про поразку, а посилення обороноздатності і оборонної промисловості має бути цей закон. На оборонці треба не збагачуватись, оборонка має зробити нас сильнішими. А профітерство на крові і збагачення, яке було в попередньому Укроборонпромі, треба карати, а не називати це проблемами. Це за ці злочини мають пожиттєво сісти всі високопосадовці, які розкрадали. А новий закон має підсилити обороноздатність та наше виробництво. А не підтримувати імпорт і іноземних лобістів, разом з їхніми офшорами. Дякую за увагу. Прошу підготуватись до голосування. І запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про оборонні закупівлі (реєстраційний номер 2398-д). Будь ласка, заміть свої місця, підготуйтеся до голосування, шановні народні депутати. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-293 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціям. Партія "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа - За життя" – 1, "Європейська солідарність" – 21, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 4, "Голос" – 17, позафракційні – 18.

Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ковальчуку Олександру Володимировичу.

Шановний пане Голово, шановні колеги, українці! На розгляд пропонується проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 (реєстраційний номер 2288). Нагадаю, що 22 вересня 2019 року набрав чинності Закон України про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України за номером 73-IX, який відтермінував введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця року. кінця року. Однак в повному обсязі ця мета досягнута не була. Цей закон жодних змін щодо відтермінування застосування нових норм Митного кодексу, яким встановлено нові види відповідальності та більш жорсткі санкції, не вносив. За перевищення встановленого строку ввезення чи транзиту штраф у розмірі 170 тисяч гривень залишався, тому до нас звернулася велика кількість громадян із скаргами про непідйомний розмір та певні несправедливості в цьому законопроекті. У зв'язку з цим пропонується зробити у Митному кодексі України додаткові поправки. Щоб комплексно врегулювати питання митного оформлення авто на єврономерах, забезпечити дотримання митних правил при переміщенні авто в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахувати інтереси всіх верств населення в цьому питанні, був розроблений законопроект номер 2288, який є до вашого розгляду. Проект закону доповнює розділ ХХ "Прикінцеві та Перехідні положення". Однак, оскільки станом на сьогоднішній день транспортні засоби, які ввозяться громадянами-резидентами у зв'язку з використанням своїх обов'язків за укладеними трудовими договорами з

Пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування…

Без обговорення? Ні, давайте хай запишуться лише ті фракції, в яких є бажання обговорити, бо швидше… Запишіться: Запишіться: два – за, два – проти, по фракціях, які бажають виступити в обговоренні. Після цього переходимо до голосування. Лаба Михайло Михайлович. М.М. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Хочу подякувати комітету за плідну роботу. Дійсно, ми сьогодні виправили цю ситуацію і сьогодні багато людей чекають цього моменту, щоб не сплачувати ці важкі штрафи, які в результаті попередньої помилки були зроблені. Але ми її виправляємо, і це сьогодні виводить цю ситуацію якраз в тому контексті, що і просив Президент: дати можливість до 31 грудня автомобілі з митними перетинами, поставити край в цьому питанні. І в цілому підтримати, щоб в наступному році вже було розмитнення в новому законі вже в нових моментах. Дякую. Южаніна Ніна Петрівна. ви не вирішуєте насправді ту проблему, яку хочете вирішити. Я вам про це говорила на засіданні комітету, ви до цього скептично в черговий раз віднеслися. І сьогодні в зал подаєте законопроект, знову не готовий для того, щоб вирішити проблему, яку ви намагаєтесь нібито вирішити з Президентом. Тому я пропоную виключно в першому читанні, але, мені здається, що цей проект закону вже буде зайвим, тому що уже строк дії його, на який ви переносите, він уже не буде мати змісту, бо він не з'явиться, не буде опублікований до закінчення дати, на якій ви якраз наполягаєте у своєму проекті закону. Тому або в першому читанні, або взагалі його відхилити, і доопрацьовуйте до тієї мети, яку ви ставити перед собою. Шановні колеги, стосовно цього законопроекту хотів би звернути увагу, чому спочатку була ідея його приймати в першому читанні і в цілому, чому це не можна було робити. Тому що, я сподіваюся, це була технічна помилка під час написання закону, там стаття 4-6, на які розповсюджуються товари, які в цьому законі. Я звертаю увагу всіх депутатів, які будуть голосувати, точно до другого читання ми це прибрали, інакше це абсолютно корупційна і контрабандна складова. Зокрема, строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, тобто цим законопроектом також дозволяється всі особисті речі, окрім транспортних засобів, від 22 серпня до 31 грудня завезти в Україну і, втративши, наприклад, це може бути вагон айфонів, втратити його десь по дорозі, заплатити штраф 8 тисяч 500 гривень і спокійно його потім реалізувати. Тому я ще раз звертаю увагу, що до другого читання це має бути виправлено. І тому "Батьківщина" принципово за вирішення цього питання і унормування питання автомобілів саме, але точно – проти того, щоб такими гарними приводами виникали такі правки. Тому ми ретельно стежимо, звертаю увагу всіх в цьому залі. Дякую.

Шановні друзі, як ви знаєте, ми місяць назад відтермінували один з штрафів для "євробляхів" до 31 грудня щодо дотримання... які не дотримуються умов митних режимів тимчасового ввезення. Але залишилася ще низка штрафів, які закладені в Митному кодексі України, вони не менші, а більші, жорсткі санкції. Але який сенс? Очевидно, безглуздо в цьому законопроекті прописувати відтермінування штрафів до 31 грудня 2019 року. Тому, очевидно, я погоджуюсь з тим аргументом, який навела пані Ніна Южаніна, і нам треба колегам в профільному комітеті сідати і допрацьовувати його до другого читання, і знімати, очевидно, ці норми - 31 грудня, і, в принципі, унормувати питання відповідальності, кінцево врегулювати це питання розмитнення раз і назавжди для наших громадян. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 (реєстраційний номер 2288). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

і підготовки до другого читання. Законопроект реєстраційний номер 2288. Комітет звернувся, тому ставлю на голосування скорочення строків. Прошу підтримати та проголосувати. Через тиждень можна його буде голосувати. 13:09:22 За-258 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Шановні колеги, реєстраційні номери 2439 та 2439-1. Прохання не розходитися, нам треба проголосувати за включення до порядку денного. Нам необхідно отримати підтримку в 226 голосів щодо включення до порядку денного пленарного засідання. Прошу підтримати та проголосувати. За-318 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-332 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-286 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Шановні колеги, мова йде про… Насправді доповідати цей законопроект повинна була голова підкомітету нашого з питань оподаткування доходів Юлія Діденко, бо вона приділила дуже багато часу свого особистого для вивчення проблеми інвалідів та оподаткування їх діяльності. Вона особисто відвідувала підприємства інвалідів і бачила, наскільки важливий для них пільговий режим оподаткування і наскільки важливо для них зберегти нульову ставку ПДВ, про яку йдеться в нашому законопроекті, та продовжити її на 5 років. Мені здається, що в залі не буде жодної людини, яка буде виступати проти цього рішення, оскільки мова йде не тільки про якусь податкову пільгу. Мова взагалі не йде про гроші, мова йде про соціальну справедливість і мова йде про соціальну адаптацію тих людей, які за своїми фізичними вадами не здатні працювати в звичайних умовах, як люди без інвалідності. Тому ми комітетом, всім комітетом, що одноголосно підтримав цей законопроект, просимо підтримати зал цей законопроект за основу та в цілому і, можливо, навіть без обговорення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для доповіді надається народному депутату Королевській Наталії Юріївні. Шановні колеги, пропонований законопроект 2439 формує правильний вектор у нинішніх складних умовах, вкрай необхідно посилювати соціальний захист людей з інвалідністю. Ми дуже з вами розуміємо, що підприємства і фірми, де сьогодні працюють люди з особливими потребами, не можуть повністю конкурувати в ринкових, условно, ринкових і мають нагальну потребу у відповідній підтримці держави і в тому числі податковому секторі. І тому "Опозиційна платформа - За життя" підтримує цю пропозицію та підготувала альтернативний законопроект, тому що ми вважаємо, що без податкової підтримки економічна діяльність підприємств і організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю може бути повністю дестабілізована, а їх соціальна складова може просто обнулитися. І з метою недопущення такої негативної ситуації, для створення сприятливих умов, економічних умов, для діяльності зазначених підприємств на довгостроковій перспективі ми пропонуємо продовжити на 10 років, до 2030 року, термін дії пільгової нульової ставки з податку на додану вартість при поставці товарів товарів і послуг, які виробляються і поставляються організаціями або підприємствами громадських об'єднань осіб з інвалідністю та привести чинне законодавство у відповідність. І пропонуємо підтримати наш альтернативний законопроект, тому що це більш довгострокова умова, але, безумовно, до другого читання можна доопрацювати як перший, так і другий законопроект. Ми виступаємо за те, щоб програма підтримки людей з особливими потребами не тільки в цьому заключалась, щоб це був більш розширений розширений сьогодні комплекс. І в першу чергу ми наполягаємо на тому, щоб винесли на розгляд парламенту законопроекти… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. …законопроекти, які спрямовані на підняття прожиткового мінімуму, виплат людям з інвалідністю, виплат людям по уходу за дітьми з інвалідністю і перерахунок… Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення чи можемо переходити? Два – за, два – проти, по фракціям.

Шановні колеги, насправді виступаючі сказали про необхідність продовження цієї норми і це правда, і це робиться кожні 5 років. Саме парламент приймає щодо продовження застосування нульової ставки щодо оподаткування операцій до товарів, які виробляються цими організаціями, це по-перше. І до тих пір, поки не буде комплексна державна програма застосовуватися в нашій країні, ми маємо хоча би мінімум надати для того, щоб полегшити можливість забезпечення робочими місцями цих людей. Але все ж таки у нас на засіданні комітету вчора було проголосовано

Дякую. цифрами "2025 рік". Це стала практика, норма продовжується на 5 років, вона існує в "Перехідних положеннях", тому ми маємо саме так застосувати цей підхід. Дякую. І в цілому тільки тільки з таким продовженням – до 2025 року. У рішенні комітету, ще раз повторюю, це є. Шановні колеги, цей законопроект буквально вчора розглядався на нашому комітеті. Ви знаєте, він один з найбільших комітетів, але рішення було прийнято одноголосно, і всі члени підтримали не тільки цей законопроект, а внести в нього зміну і продовжити на більшу кількість років цю пільгу. Тому, пане спікере, шановні колеги, дуже просимо перед тим, як ми будемо голосувати законопроект, надати слово голові підкомітету Юлії Діденко для того, щоб вона доповіла ще раз ці зміни, вони обов'язково увійшли в фінальний текст законопроекту, який, я сподіваюсь, буде підтриманий не тільки сьогодні за основу, а і в цілому. Дякую. Дякую. Шкрум Альона Іванівна. Цимбалюк Михайло Михайлович. 13:18:59 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, президія, шановні колеги! Справді, дуже важливий і необхідний законопроект. Але почну з історії. Ще у вересні місяці фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала законопроект за номером 2022. Я чому звертаю на це увагу і просив би керівництво парламенту, голів комітетів у майбутньому це враховувати. Законопроект, який поданий, - копія нашого законопроекту, який з вересня лежить у секретаріаті. Викинуто три, на нашу думку, важливі підпункти. Але нам не стільки важливо, хто автори, нам важливо, щоб для всіх були одинакові правила гри. Своїм – все, а опозиції – закон. По суті законопроекту. Насправді від є важливий і необхідний. Але, шановні колеги, я звертаюся до міністрів: завдання уряду і всієї влади - створювати умови, щоб організації, які засновані товариствами, громадськими організаціями з інвалідністю, мали можливість не тільки користуватись пільгою, а й виготовляти свою продукцію під державне замовлення. Давайте, вони просять, ми готові працювати, створіть нам рівні умови. І це завдання всієї влади, щоб ці організації, де учасниками і засновниками є інваліди чи особи з інвалідністю, мали можливість бути справжніми рівноправними членами суспільства і самим заробляти собі на життя. Саме цього вони від нас вимагають. "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Дякую.

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ми ще раз підтримуємо цей законопроект і закликаємо всіх в цьому залі проголосувати як за перший або за другий законопроект, тому що це дуже важлива річ. Але я хочу ще раз зазначити, що в нашій країні 2 мільйони 659 тисяч тисяч людей з інвалідністю, і більшість з них – це люди, які потребують особой сьогодні уваги. І це дуже добре, що ми робимо зараз перший крок, щоб забезпечити особливими умовами людей, які мають можливість сьогодні працювати та є доступність їх робочих місць, але ж їх дуже-дуже мало. На сьогодні всього на 265 підприємствах, які отримують пільги, працює 9 тисяч 500 людей з інвалідністю. Це, безумовно, для 2 мільйонів 800 тисяч майже нічого, це капля в морі. І тому ми пропонуємо комплексно розглянути це питання. Пакет законопроектів зареєстрований в парламенті. Наша політична партія "Опозиційна платформа - За життя" підготувала комплексне рішення щодо вирішення та підтримки людей. І ми просимо, давайте зберемось, це не такі великі гроші, але це люди, які громадяни України, які чекають вже багато років, коли держава зверне на них увагу, коли ми сьогодні з вами врятуємо санаторій "Слов'янський". Це єдиний санаторій сьогодні в Україні, який підтримує людей з інвалідністю, але ж, на жаль, зараз він у дуже скрутному стані. І ми звертаємось до спікера, звертаємось до правоохоронних органів, до Міністерства оборони, зверніть увагу, врятуємо "Слов'янський" санаторій. І другий, важливіший, блок – це переглянути соціальні стандарти. Це виплати людям по інвалідності, це повернення пільг щодо пільгового проїзду для людей з інвалідністю, це надання сьогодні реабілітаційних послуг. Тому що, на жаль, держава 5 років не допомагала і сьогодні люди потребують особливої уваги. Підтримаємо законопроект… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Діденко Юлія Олександрівна, з мотивів. Шановна президія, колеги, шановні українці! Підтримуючи в цілому законодавчі ініціативи авторів і наголошуючи на якомога швидшому прийнятті відповідних змін до Податкового кодексу кодексу України, народні депутати України - члени комітету висловили зауваження щодо визначених у законопроектах термінів продовження дії нульової ставки податку на додану для підприємств та організацій, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю на 2 роки, та 10 років відповідно, та запропонували компромісний варіант – продовжити такий термін на 5 років, до 1 січня 2025 року. І така пропозиція була підтримана більшістю членів комітету. У зв’язку з цим під стенограму озвучу пропозицію комітету, яка зазначена у рішенні комітету: "В абзаці дев'ятому розділі І законопроекту цифри 2022 замінити цифрами 2025". Враховуючи вищевикладене, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення… діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 2439) прийняти за основу та в цілому з урахуванням озвучених пропозицій комітету та техніко-юридичним опрацюванням. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 2439). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-369 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. Партія "Слуга народу" – 237, "Опозиційна платформа – За життя" - 30, "Європейська солідарність" - 21,"Батьківщина" – 17, "За майбутнє" - 18, "Голос" - 18, позафракційні – 28. Шановні колеги, комітет пропонує в цілому. Скільки фракцій проти? проти? В цілому. Давайте поставимо в цілому. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 2439). Прошу підтримати та проголосувати За-360 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую всім. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 236, "Опозиційна платформа - За життя" - 28, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" - 15, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 17, позафракційні – 25. Ще раз дякую за таке результативне голосування. Шановні колеги, пропоную розглянути дві ратифікації, але почати з 0009, тому що ще не встиг приїхати заступник міністра, який повинен доповідати. Пропоную до розгляду проект Закону про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстраційний номер 0009). Пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-266 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроекту по суті. Слово для доповіді надається заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ніколайчуку Сергію Анатолійовичу. На трибуну, будь ласка. Пропонуєте зразу голосувати? (Тут (Тут фіртка є, можна було тут, не обходити). Шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься проект Закону про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду у формі обміну листами між Україною та ЄС було вчинено 30 липня 2019 року в місті Київ. Положення угоди передбачають внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині збільшення на 50 тисяч тонн обсягу щорічної квоти на безмитне ввезення м'яса птиці з України до держав-членів ЄС. На сьогодні експорт м'яса птиці є одним із важливих напрямків експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції до ЄС. Фактично це перший продукт тваринного походження, який вийшов на європейські ринки і з першого року поставок засвідчив свою кон'юнктурну готовність конкурувати із продукцією інших держав-імпортерів. Україна на сьогодні посідає третє місце серед основних імпортерів м'яса птиці до ЄС, поступаючись лише Таїланду та Бразилії. За результатами 2018 року Україна експортувала до ЄС більше 51 тисячі тонн, що становить 7,6 відсотка від загального імпорту м'яса птиці Європейським Союзом. З цього обсягу в рамках тарифної квоти м'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці ввозиться без плати мита лише 17 тисяч 600 тонн. За решту українські експортери сплачують ввізне мито, яке в ЄС є достатньо високим. Угода передбачає збільшення обсягів безмитного експорту м'яса птиці до держав-членів ЄС. Прийняття Закону про ратифікацію Угоди дозволить повністю виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою, та стане першим кроком у започаткуванні

Шановні колеги, я так розумію, що можна без обговорення? Да? Да. Власенко, хвилину з мотивів. Дві фракції наполягають на виступі: "Європейська солідарність" і…

А, вибачте, вибачте, вибачте, вибачте. Вибачте, Іванно Орестівно, не нервуйтесь так. Співдоповідач - голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Шановний пане Голово, шановні колеги! По-перше, хочу скористатися цією можливість і привітати нас усіх із Днем волонтера. Ми точно з вами добре відчуваємо і розуміємо, який був серйозний протягом усіх цих років внесок волонтерів у те, щоб країна вистояла і продовжувала стояти проти протидії російській агресії. Щодо проекту закону. Проект Закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Угоди між Україною і Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці. Що важливо, положення цієї Угоди передбачають внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у частині збільшення на 50 тисяч тонн обсягу щорічної квоти на безмитне ввезення м'яса з птиці з України до держав-членів. Це внесення змін дозволяє фактично відкрити нам можливість для започаткування консультацій щодо перегляду на нашу на нашу користь, на наше зацікавлення відповідно до наших інтересів Угоди про асоціацію з Україною та ЄС відносно інших товарів ще до завершення п'ятирічного періоду, передбаченою Угодою про асоціацію. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом учора на своєму засіданні розглянув цей текст Угоди у формі обміну листами і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому з наступним внесенням техніко-юридичних правок. Таке рішення комітету пояснюється тим, що при підготовці друкованого тексту даного міжнародного договору офіційними мовами Європейського Союзу та українською мовою було допущено помилки в україномовній версії міжнародного договору. Хотіла б зазначити, що помилки носять суто технічний характер і не звужують для України обсягу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. Після ратифікації угоди Верховною Радою України уряд розпочне процедуру внесення змін до тексту Угоди на основі статті 79, виправлення помилок у тексті або у засвідчених копіях договорів Віденської конвенції... Дві фракції наполягали на виступі. Може, зразу просто двом фракціям дамо - і підемо далі? "Батьківщина" – Івченко.

тоді записуємося по фракціям: два – за, два – проти. Якщо всі бажають виступити, тому що в нас зупиняється якось воно. Запишіться: два – за, два – проти, по фракціям.

Колтунович Олександр Сергійович. 13:37:01 КОЛТУНОВИЧ О.С. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні колеги! Я хотів би звернути вашу увагу на найголовнішу проблему, яку ми сьогодні маємо можливість частково вирішити. А саме, у 2014 році попередня влада поспіхом підписала Угоду про асоціацію в частині... економічної частини, а це саме зона вільної торгівлі з ЄС. Ми отримали 36 дискримінаційних квот на експорт сільськогосподарської продукції, мізерні квоти, які розкритикували абсолютно усі товаровиробники і експортери, адже не відбулася експансія на європейський споживчий ринок. Більше того, завдяки цій зоні вільної торгівлі, навпаки, були захищені європейські ринки від проникнення вітчизняних товарів на європейський ринок. Безумовно, питання постачання м'яса птиці виглядає дещо лобістським питанням окремої торгово-економічної групи в Україні, але ми будемо голосувати за цей проект закону, і поясню чому. Тому що ми за перегляд зони вільної торгівлі і Угоди про асоціацію в цілому. Ми за те, щоб в України не було обмежень для проникнення на європейський споживчий ринок, для того, щоб у нас не було цих дискримінаційних і взагалі антинародних квот на експорт нашої продукції. І ми наполягаємо на тому, щоб уряд не тільки займався тими речами, які підтримують м'ясо птиці, а займалися реальною промисловою продукцією для того, щоб у нас високотехнологічна продукція 5-6-го технологічного укладів… ми мали можливість її експортувати на європейський ринок. Ми розуміємо чудово, що в умовах жорсткої глобальної конкурентної боротьби Україна як технологічна країна нікому не вигідна. Але ми наполягаємо і звертаємо увагу уряду, що ми маємо бути не сировинним придатком і експортувати м'ясо птиці, а навпаки, експортувати на європейський споживчий ринок технологічну продукцію і залишати додану вартість тут, всередині країни. І тоді, безумовно, Україна буде успішною, економічною, технологічною країною, а не бути сировинним придатком в рамках цієї зони вільної торгівлі. І на завершення я хочу також звернути увагу на те, що нам необхідно й далі рухатися до наступних стадій… Після зони вільної торгівлі йде Митний союз, Економічний союз і так далі. Тому ми знаходимося на сьогоднішній день на найнижчій, 5-й, стадії міжнародної економічної інтеграції.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, підписання Угоди про асоціацію поставило, звичайно, у вкрай невигідне положення особливо наших експортерів, які готові завойовувати міжнародні ринки. Досить маленькі квоти по будь-якому товару, в тому числі і по птиці. І для нас важливо не тільки наповнювати бюджет, оскільки ці заходи дозволять збільшувати наші експортні потужності, це дозволить і повернути в тому числі ті схеми, які розробляють наші експортери. Ви подивіться, хіба вони не відкривають такі самі підприємства в Словакії, в Румунії? Це вже європейський товаровиробник, який виробляє фактично під нашим брендом товари, і вони спокійно продають в Європейському Союзі. Їм потрібно створити умови, щоб вони створювали ці підприємства, зберігали в Україні, а для цього уряду потрібно краще працювати з нашими партнерами і відкривати не тільки по птиці - відкривати ринок Китаю по свинині, по тушкам, працювати з субпродуктами, працювати з тим, щоб відкривати наші можливості в тих країнах, які можуть платити нашим органікам, по меду. У нас багато експортних позицій, з якими ми маємо виходити. А наостанок скажу, один вертикальний холдинг має 27 м'ясопереробних підприємств, 17 з них закрито. Закрито, збільшують… тому що немає просто можливості збувати це м'ясо в інші країни. Тому, колеги, давайте працювати. Це наповнення бюджету, це підтримка, і це точно точно збільшить наші доходи в наш український бюджет. Дякую.

Угоду про асоціацію, про всі домовлені квоти були завершені під час правління Януковича. Це перше. По-друге, я хотіла би сказати, що це саме зусиллями попереднього уряду були проведені, тої попередньої влади, яку ви так не шануєте, були проведені нами ці перемовини і вийдено на домовленості про зростання квот для України по експорту, з України експорту м'яса птиці. Чому це важливо? Тому що до цього часу ми весь час експортували понад квоти і ми є третім найбільшим імпортером… Європейський Союз бачить Україну як найбільшого третього імпортера цієї продукції, тому для нас важливо було збільшити і ці безмитні квоти. Тому я сподіваюся, що ви все це підтримаєте, ратифікацію цієї угоди. І також, пане Голово, хотіла би звернутися до вас. Я не розумію вашого упередженого ставлення до мене особисто чи до нашої фракції, тому що ви заперечуєте мені про надання слова. Коли я вчора наполягала на слові від комітету, я керувалася статтею 30 Регламенту, яка передбачає за умови неврахування висновку нашого комітету обов'язкове надання слова представнику комітету. Сподіваюся, що в майбутньому ви будете дотримуватися цієї норми Регламенту. Дякую. Дякую, Іванна Орестівна. Я вибачився, тому що я не побачив, що ви є… Дуже приємно розмовляти з людиною, коли вона від вас відвернута. Але ви були… (Вибач, можливо, я закінчу? Дякую). Якщо ми говоримо про упередженість. Я не бачив, що ви є співдоповідачем. Я вибачився. По-друге, в нас тоді кожен комітет буде використовувати можливість. За скороченою процедурою є: два – за, два – проти, по фракціям. Дякую. до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстраційний номер 0009). Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику міністра України Шкуракову Василю Олександровичу. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Зазначена угода пропонує залучити фінансування від Європейського інвестиційного банку у розмірі 160 мільйонів євро. Фінансові умови залучення позики від ЄІБ наступні. Ставка відсотків пропонується у розмірі Euribor plus spread, який становить близько 1 відсотка і залежатиме від дати вибірки і кредитних коштів. Загальний період погашення позики становить 25 років, включаючи пільговий період 4 роки. Перша дата погашення позики припадатиме на 20 квітня 22-го року. Позичальником фінансових ресурсів у Європейського інвестиційного банку виступатиме Україна в особі Міністерства фінансів, яка, в свою чергу, буде рекредитувати зазначені кредитні кошти комунальному підприємству "Харківський метрополітен". Проект також співфінансується за рахунок кредитних коштів, отриманих комунальним підприємством від Європейського банку реконструкції і розвитку в обсязі 160 мільйонів євро та коштів місцевого бюджету міста Харкова у розмірі 10 мільйонів євро. Метою проекту є поліпшення транспортного обслуговування населення міста Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом подовження експлуатації довжини третьої Олексіївської лінії метрополітену на 3 кілометри 470 метрів, у результаті чого загальна протяжність ліній становитиме 14 кілометрів 450 метрів. Складові інвестиційного проекту наступні. Будівництво третьої лінії харківського метрополітену від станції "Метробудівників" до станції "Одеська", будівництво електродепо "Олексіївське" зі з'єднувальною гілкою до третьої лінії харківського метрополітену і придбання рухомого складу метрополітену 70 вагонів. Згідно зі статтею 16 Бюджетного… кошти кредиту будуть погашатися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, які будуть повертатися в тому числі із харківського метрополітену. Зокрема, у Законі про держбюджет на 19-й рік передбачене фінансування, зазначене… 10 секунд дайте завершити. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Хоменко Олені Вікторівні. Шановні колеги, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 27 листопада 2019 року розглянув внесений Президентом України проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект закону за основу та цілому. Прийняття Верховною Радою України проекту закону України забезпечить створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку на реалізацію даного проекту. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що угода може бути ратифікована. Тож, шановні колеги, прошу підтримати рішення Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та прийняти Закон України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Дякую. Дякую. Необхідне обговорення? Прошу записатись: два – за, два – проти - по фракціям.

Кому, ще раз? Бобровська Соломія Анатоліївна. 13:50:54 БОБРОВСЬКА С.А. Загалом, безперечно, фракція "Голос" вболіває за будівництво і добудову ліній харківського метрополітену. Але хочемо зауважити також… (шановний колего, можна вас попросити відійти?) Надалі, будь ласка, при укладанні угод просимо не уникати роль МЗСу в офіційному перекладі будь-яких угод, які стосуються… які є двосторонні і так далі, і так далі, для того щоб тексти потім не мали, ані стилістичних, ані будь-яких інших помилок в тексті, а потім, як колеги озвучують, більше 15 місяців може бути проблема з тим, що відбувається в самому тексті. Тому прохання, будь ласка, не уникайте ланки офіційного перекладу, і він у нас повинен бути, не нехтуйте цим. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги, питання ратифікації і довіра до держави довготермінових ресурсів – це підтвердження і можливості інвестиційного розширення, створення робочих місць і довіри до держави. Перше: повинні бути кошти використані ефективно. Друге: розбудова інфраструктури – це створення робочих місць. І третя важлива позиція – це розширення ринків і можливостей… ринку України і можливостей додаткових інвестицій. Наша фракція буде підтримувати ратифікацію даної угоди. Дякую. Дякую, Степан Іванович. проект Закону щодо фінансування і взагалі залучення Європейського банку реконструкції та розвитку до реалізації проекту з створення нової інфраструктури. А це дуже важливо, тому що правильно було в залі щойно сказано, що це і нові робочі місця, це і інвестиційна привабливість в цілому міста. І взагалі Харків – це той регіон, який потребує дійсно нових інфраструктурних проектів. Ну і я хотів би ще відреагувати, тут згадувала мене попередня виступаюча, щодо ефективності зони вільної торгівлі, хто чого готував і так далі. Так я хотів би порадити фахівцям з регіональної економічної інтеграції пояснити колишньому п’ятому Президенту, що зона вільної торгівлі з Європейським Союзом не передбачає ані вільне переміщення товару, ані капіталу, ані послуг, ані робочої сили. Це наступні стадії міжнародної економічної інтеграції. Поясніть це гаранту і хай не виглядає смішно на міжнародній арені щодо вільного переміщення людей, товарів і робочої сили. Ми б тоді не розглядали з вами ті смішні квоти і інше, якби б у нас було вільне переміщення товару чи послуг. Дякую. Дякую, шановні колеги. Безумовно, наша депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати цей законопроект. Надзвичайно важлива справа для міста Харкова – будівництво метрополітену, третя гілка. І це те питання, коли має об'єднатися весь зал. Не так часто Україна підписує такі угоди, не так часто Україні виділяють фінансування на локальні регіональні проекти, які мають надзвичайне значення для мешканців окремого регіону. Для мешканців міста Харкова це надзвичайно важливий проект. Будівництво метрополітену вже останні там 7 років – це один з найбільших пріоритетів місцевої влади. І люди міста Харкова бачать, скільки зроблено, в тому числі нашою командою, для того, щоби там ці процеси відбувалися, для того, щоб метрополітен будувався. Подивіться, скільки станцій відкривається, скільки місцева влада приділяє цьому уваги. І от ця угода - це свідчення того - на місцях влада працює, підписуються угоди. Важкі переговорні процеси, дуже важко вибивати ці кошти. І буде гріх, якщо Верховна Рада не підтримає такі ініціативи місцевої влади, мера Дякую, Вікторе Васильовичу. Шановний Голово, шановні колеги! Я хочу наголосити, що проект передбачає будівництво нової ділянки третьої лінії метро з двома станціями: "Державінська" та "Одеська", а також електродепо потужністю в 100 вагонів зі сполучною гілкою до третьої лінії метро. Це втричі скоротить час поїздки від центру міста до південних спальних районів. Крім того, планується придбання нового рухомого складу. Реалізація проекту розвантажить наземну частину транспортної інфраструктури, що поліпшить екологічну ситуацію в місті. До всього, проект важливий не тільки для харків'ян, які отримають нові станції, а й для українських компаній, вони отримають замовлення, під які будуть створені нові робочі місця. Прошу підтримати даний законопроект. Він важливий для Харкова і для України, зокрема. Дякую.

Безумовно, наша команда підтримує цей законопроект. Коли проїжджаєш містом Харковом і дивишся, що відбудовуються дороги і інфраструктура, це перлина практично України сьогодні, і це місто, яке можна ставити в приклад всім містам нашої держави. Але коли приїжджаєш до Луганської області, я хотів би звернутися зараз і до міністра фінансів, до міністра інфраструктури, до міністра транспорту: звернути увагу на зону, де йде війна. Сьогодні живемо, як в кам'яному віці, немає транспорту навіть дітей в школи возити. З села в село по 9 кілометрів діти шарашать по цьому снігу і замерзають практично під відкритим небом. Тому треба негайно звернути увагу і дати фінансування на Луганську область, на транспорт хоча би для дітей. А також звертаються і пенсіонери, що сьогодні викидають з маршруток, беруть шалені кошти, здирають у три шкури з пенсіонера, який працював 50 років на нашу державу, здираючи долоні до крові, і сьогодні викидають бабусю з тих маршруток або тролейбусів. Тому треба зробити ще соціальний транспорт… Дякую. Шановні колеги, зараз Крулько Іван Іванович з мотивів. І переходимо до голосування за закон, за законопроект. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, що цей законопроект потрібно буде проголосувати. Це кредит, який візьме Україна для того, щоб добудовувати метро в місті Харків. Важливо, потрібно метро будувати. Але, шановні колеги, можливо нам варто було б все-таки приймати закони, які повинні запустити українську економіку, щоб не довелося борги брати, щоб на інфраструктурні проекти були кошти, які тут зароблені, в Україні? Що для цього треба? Для цього потрібно припинити знищувати фізичних осіб-підприємців, для цього потрібно розвивати фермерство, а не займатися розпродажем української землі, для цього потрібно проводити реальні переговори з міжнародними кредиторами, щоб реструктуризувати борги і вивільнити 400 мільярдів гривень, які є в державному бюджеті, які будуть наступного року витрачені на покриття цих всіх витрат. Тому насправді можливості для того, щоб самостійно будувати інфраструктурні проекти, в Україні є. Але, в той же час, давайте, подивіться, шановні колеги, а що ми маємо в діючому бюджеті?

Іван Іванович! Шановні колеги, продовжую засідання на 15 хвилин, до розгляду цього питання. Я думав, що це хвилина-дві, але ми маємо це зробити. Шановні колеги, переходимо до голосування за законопроект. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер 0008). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. 337 – за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Два оголошення, і після цього буде перерва. Перше. Я не буду згадувати, щоб мене потім не звинувачували в упередженому ставленні, але якщо в чомусь не впевнений - береш Регламент та дивишся. За скороченою процедурою не передбачено виступів комітету, рішення яких не були враховані. А ми йшли за скороченою процедурою. Це перше. І друге. Я даю слово Першому заступнику Голови Верховної Ради України. Шановні колеги! Також дозвольте від імені Верховної Ради привітати всіх волонтерів сьогодні з Днем волонтера, який святкують в усьому світі. Ми дякуємо, тому що саме завдяки вам вдалося і втримати незалежність України, і протистояти агресії на сході. Дякуємо вам, панове. Дякую. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошується закритим. Вечірнє розпочнеться о 16:00, прошу не запізнюватись. Дякую. Дякую.